kar se tiče stroškov, vezanih na aneks h kolektivni pogodbi za dejavnost zdravstva in socialnega varstva. Ampak to ne do konca leta 2023. To urejamo z našim amandmajem in vključuje tudi spremembe, do katerih je prišlo zaradi sprememb standardov in normativov. Tako da je zagotovljenih 30 dodatnih milijonov, ki jih ne bodo nosili oskrbovanci, ampak jih bo nosila država.

Dajte amandma na naš amandma, ta člen spremenite, če menite, da je tako. Ampak ni tako. V vsakem primeru ta sredstva nosi državni proračun. Tako da mantra o tem, da če tega ne bi bilo, bi bile oskrbnine povečane, ne pije vode. Če se bodo oskrbnine povečale, se bodo zaradi bistveno dražjih energentov, zaradi bistveno dražjih cen prehrambnih artiklov in vseh ostali storitev, kjer pa bo verjetno treba poseči s kakšnimi sistemskimi ukrepi ne na nivoju državnega zbora, ampak vlade. To je pa vaša odgovornost.

Prva je, da z današnjo akcijo zagotavljamo 30 milijonov evrov, potrebnih za kadrovske okrepitve domov starejših občanov, in to tako po številkah kot po zagotavljanju boljšega plačila za opravljeno delo. Pa je to v resnici šele začetek. Lahko bi se na veliko hvalil, kako dajemo denar, da se oskrbnine ne bodo dvignile in ne vem kaj še vse, kar je sicer vse res, ampak je stanje tako hudo, tako zatečeno, starejši so v takih socialnih stiskah, da smo v resnici šele na začetku tega, kaj ljudje pričakujejo od nas v koaliciji v tem mandatu za naslednja štiri leta. Kar z današnjo intervencijo počnemo, je pač prvi korak, je interventna akcija, ki naj zavaruje tako osebje v domovih starejših občanov kot oskrbovance in njihove družinske člane pred nenormalnimi podražitvami, kot se izrisujejo v jeseni. Sem že prej izpostavil, da je na mizi nevarnost porasta oskrbnin v domovih za starejše za 22 %. Na oskrbi 1 se to pozna recimo za 150 evrov. te rasti oskrbnin po zaslugi zakona, po zaslugi teh 30 milijonov evrov ne bo, kar pa ne pomeni, da ni treba bistveno bistveno popraviti delavskih plač navzgor − to velja na splošno, še posebej pa to velja v domovih starejših občanov − in zagotoviti prepotrebnih dodatnih kapacitet v obliki javnih domov za starejše, ki pa jih je treba koncipirati ne zgolj na hotelski način, če se tako izrazim, ampak kot sidrišča, okoli katerih lahko izrastejo različne oblike oskrbe v skupnosti, kot so to medgeneracijski centri, oskrba na domu in podobne kombinacije. Primerov dobrih praks iz tujine je kar nekaj. Preden pa k temu lahko sploh pristopimo, moramo uveljavitev tega škodljivega zakona, ki cilja na dodatno privatizacijo skrbstva starejših, zamakniti, potem pa z dejanskimi izvajalci skrbstva starejših, od nevladnih organizacij do domov za starejše, koncipirati, kako naj dolgotrajna oskrba sploh izgleda, kakšne oblike naj ima, kakšne pravice naj ljudem priznava in tako naprej. To je en korak, ki ga je prejšnja vlada preskočila – saj zato smo pa dobili zakon o dolgotrajni oskrbi, ki je to zgolj in samo po naslovu. Kar potrebujemo, je zakon o dolgotrajni oskrbi, ki bo dejansko vreden svojega imena, da so, prvič, logično in smiselno notri opredeljene oblike skrbstva, ki naj se izvaja, tako institucionalnega kot v skupnosti, in, drugič, da so za izvajanje tega skrbstva zagotovljena tudi sredstva, namenski finančni viri, ki naj zamenjajo oskrbnine in ki naj zagotovijo dostojno starost za vse, ne pa tako, kot je sedaj, zgolj za tiste, ki si to lahko privoščijo. Zagotovo pa ne drži podoba, kot jo želijo današnji kritiki z desne tribune naslikati, češ, kako starostnikom jemljemo neko pravico do varne starosti in podobne zgodbice. To je vse larifari, te pravice so že sedaj zelo omejene. Namesto tega in v prvem koraku kot interventno akcijo zagotavljamo pravico do tega, da se njihova oskrbnina v domovih starejših ne bo povišala na račun kadrovskih okrepitev in vzdrževanja boljših plač.

130. člen dajete v to novelo zaradi tega, ker zamikate za eno leto uveljavitev, da dajete podlago za te stroške. Če pustite zakon tak, kot je, bo od prvega januarja 2023 veljal zakon tak, kot je. Naj vam preberem. Prvi odstavek pravi: »Od 1. decembra 2021 do začetka uporabe prve alineje,« in potem so našteti ti členi, »zagotavljajo sredstva za sofinanciranje dodatnih stroškov dela v skladu z aneksom h Kolektivni pogodbi za dejavnost zdravstva in socialnega varstva. Zahtevki za izplačilo sredstev,« dodali ste iz prejšnjega odstavka, v originalnem besedilu tega ni, »se z dokazili vložijo pri ministrstvu, pristojnem za socialne zadeve. Podrobnejša merila,« isto prepisan tretji odstavek, »določi minister,« in tako naprej. Torej ne zavajati s tem. Če te vaše prolongacije ne bi bilo, potem ni nobenega problema, sredstva se zagotavljajo v skladu z zakonom. Tisti stavek, ki govori o dodatnih zaposlitvah, pa ni potreben, ker za vse dodatne zaposlitve veljajo na enak način določila kolektivne pogodbe in jih je treba izvajati ne glede na to, ali vi ta stavek v ta člen pišete ali ne. Tako da je to čista manipulacija, ki jo je privlekel včeraj minister v razpravi in se kar nekako vleče. Ne vem, zakaj. Ampak je državni sekretar prej pošteno povedal, kako je s tem. Ta sredstva so zagotovljena iz državnega proračuna, morajo biti zagotovljena. In če boste vi podprli naš amandma in ne boste prolongirali za eno leto uveljavitve zakona, potem tudi ta 130. člen ni potreben, ker je v veljavnem zakonu,

Hvala lepa za besedo. Mislim, da je kolega Kordiš v tej zadnji razpravi pa povedal, da je zadeva še dosti hujša, kot sem na začetku mislila. Ne gre samo za to, da prestavljate prestavljate uveljavitev tega zakona. Ne, vi boste zadevo od začetka konceptirali. Lepo vas prosim, veste, kaj to pomeni? Da bomo na dolgotrajno oskrbo čakali nadaljnjih 20 let. 20 let to počnete. In to seveda na račun najbolj ranljivih, za katere vedno pravite, da ste njihovi zastopniki. Še kar se tiče tako imenovanega plačevanja oskrbnin, jaz sem vam že prej povedala, verjamem, ne, da jih boste zmanjšali, da jih boste ukinili, ker sedaj je pa na oblasti Levica.

Hvala lepa, podpredsednik za besedo. Jaz bi samo izpostavil koalicijsko pogodbo 2020−2022. Pogodba prejšnje vlade je bila zelo kratka, jedrnata in sestavljena iz devetih podpoglavij. V drugem podpoglavju je pisalo pod točko 3 Ustanovitev vladnega urada za demografijo s sedežem v Mariboru, ker ste nekateri zavajali, kako je bilo to na hitro sprejeto. Žal se je ustanovitev tega urada zamikala zaradi koalicijskih trenj in potem se je urad ustanovil za časa mandata. Kar se pa tiče tretjega podpoglavja, podpoglavje Zdravje, pa v 4. točki sprejetje zakona o dolgotrajni oskrbi z opredelitvijo vsebine pravic, virov financiranja in ustreznim kadrovskim načrtom. Torej tretja Janševa vlada je sledila koalicijski zavezi, ki so jo podpisali SDS, NSi, Desus in takrat še SMC. Podprli sta ju še tudi SNS in poslanca narodnih manjšin. In to se razlikuje od vas, ko nekaj govorite, drugo pa delate, čeprav se mi zdi, da se vedno bolj uresničuje tudi s to današnjo novelo dejstvo, da je res vašo koalicijsko pogodba pisala stranka Levica, in za vsako ceno bodo izsiljevali dokler ne bodo obupali in zapustili to vladno koalicijo, ker svojih volivcev ne bodo zadostili. Bi se pa navezal še na gospoda Krajnca. Sem prej poslušal, res me ni bilo v dvorani, sem bil na kosilu,

tudi pevsko društvo, v katerega sem jaz vključen. Smo bili na Siciliji − zato tudi prejšnji teden žal nisem bil na sejah Državnega zbora − kjer smo osvojili prvo mesto na mednarodnem tekmovanju. Mi torej podpiramo taka društva in gasilska društva in društva, ki res delajo za javni interes. Ne podpiramo, to pa drži, društev, ki prejmejo v šestih letih od nastanka skoraj 12 milijonov evrov, torej približno 2,5 milijona evrov na leto. Govorim o Inštitutu 8 marec, s katerim ste bili dogovorjeni že v času volilne kampanje, da takoj, ko pride Gibanje Svoboda na oblast, boste vsa sredstva, namenjena za zakon o dolgotrajni oskrbi za starejše, za gradnjo domov, za nove posteljne kapacitete, za financiranje delovnoaktivnih, ki bodo pomagali tej starejši populaciji, namenili njim. En tak dokaz, kot ga je kolega Černač že omenil, je prav to nakazilo pol milijona evrov, ki bo šlo zdaj za, ne vem, demokracijo in človekove pravice. In še to,

zakona? Ravno zaradi tega, da ko boste sprejemali rebalans za leto 2023 in planirali sredstva za leto 2024, bodo vsa sredstva iz postavke ministrstva za socialo šla iz gradnje novih domov za ostarele, za oskrbo starejših v te nevladne organizacije, ki se bodo tako napajale iz proračunskih sredstev. To bo pa plačilo za nezakonito kampanjo, ki so vam jo vodili v mesecih marcu in aprilu. Tako da še enkrat, absolutno bom podprl naš amandma, zakona kot takega pa ne. Hvala lepa. Hvala. Replika.

ker mislim, da je zdaj povedal nekaj laži, ki so bile zelo prezentne, da bi pokazal ta dogovor, ki ga je navajal, med Inštitutom 8. marec in Gibanjem Svoboda o tem, da preusmerimo vsa sredstva, ki so namenjena za socialo, njim. To bi bila dejansko najbogatejša nevladna organizacija v naši zgodovini, vendar je jasno vsem, ki tukaj poslušamo, da gre za eklatantno laž. Jaz bi prosil, da če to ni res, da bi prezentiral ta dogovor, da bi ga lahko vsi videli in tudi tisti, ki nas spremljajo pred ekranom.

Veliko smo slišali danes v samih razpravah tudi glede tega amandmaja, ki je po vsej verjetnosti danes potegnjen iz petnih žil, tako da lahko danes tukaj tri ure pa še malo govorimo. Ampak vsi skupaj v tej dvorani se absolutno zavedamo, da dolgotrajno oskrbo potrebujemo. tem je bilo govora tudi takrat, ko smo sprejemali ta zakon, ko ste ga prinesli na mizo, ko smo vam poskušali pomagati v opoziciji, da bomo opoziciji, da bomo imeli izvedljiv zakon. Žal na tisti nesrečni nočni seji v drugi obravnavi, marsikateri izmed nas se tudi spomni, nismo bili niti malo neslišani. Niso bili najbolj hudo slišani deležniki in če bi bil ta zakon danes tako dober. kot ga vi predstavljate, po vsej verjetnosti ne bi dobili poziva s strani vseh teh, ki jih je že danes državni sekretar naštel: društva Srebrna nit, Zbornice zdravstvene in babiške nege, Skupnosti socialnih zavodov, Amnesty Internacional, Sindikata upokojencev, Socialne zbornice, Združenja za državljanski nadzor zdravstva in Zveze društev upokojencev Slovenije, Sindikata zdravstva, združenja Spominčica, Skupnosti organizacij za usposabljanje Slovenije. Vsi ti so nas takrat oziroma nas tudi danes ponovno opozarjajo, tudi glede na te pravilnike, ki ste jih sprejeli, ki jih je pripravilo Ministrstvo za zdravje, ki so uveljavljeni v obstoječi obliki, se bo nujno znižala kakovost življenja in raven oskrbe, ki jo socialnovarstveni zavodi zagotavljajo uporabnikov. Prav tako bo treba številne storitve, ki jih uporabniki nujno potrebujejo, izvajati v obliki plačljivih dodatnih storitev. Nesprejemljivo in nedopustno je, da bi z novim zakonom pravilniki naredili velik korak nazaj v ravni storitev za starejše v Sloveniji. To so pozivi s strani teh organizacij, in to nam mora biti res znak, da je treba nekaj na tem zakonu narediti. Če bi bil ta zakon tako dober, kot ga vi danes predstavljate, potem po vsej verjetnosti tega poziba ne bi bilo. Jaz mislim, da se na tem področju tudi vsi strinjamo. Sicer je kolega Hoivik v zadnji razpravi le povedal o vseh teh nevladnih organizacijah malce širše, kako je to mislil, ker na tem mestu sem vas želela opozoriti, da v te nevladne organizacije sodijo tudi naša prostovoljna gasilka društva, ki se danes trudijo z največji požarom v Sloveniji. Iz vseh možnih koncev prostovoljne gasilske organizacije pomagajo Primorski, pomagajo reševati to reševati to naravno katastrofo, ki jo imamo, in lepo prosim, ne metati vseh nevladnih organizacij v en koš, kajti to je res nespodobno in nedopustno. Če bi bil ta zakon tudi tako dober, potem bi jaz bila na tem danes zelo srečna, vesela. Imeli bi košarico pravic, ljudje bi danes vedeli, kaj jih čaka, imeli bi zagotovljene vire financiranja, pa vem, da smo se velikokrat pogovarjali o teh virih financiranja, in tudi pravice uporabnikov bi bile povsem znane. Jaz danes iz tega predloga oziroma iz takrat sprejetega predloga to ni vidno. Glede na to da je bilo tudi govora o tem in smo bili Socialni demokrati izpostavljeni, da v vsem tem času, ko smo vodili vlado, nismo zagotovili, da ne bom napačno rekla, češ, da niti ni bilo nobene dodatne postelje, ko smo vodili vlado. Pa gremo malo k podatkom. Kapacitete se sicer res niso povečevale v tolikšni meri, kot bi glede na investicije v prizidke in dodatne enote vsi skupaj pričakovali, ampak se je reševala prostorska stiska, o kateri sem že včeraj dosti govorila, kajti večposteljne sobe, ki so triposteljne, štiriposteljne, pa celo petposteljne sobe, so nedopustne oziroma niso vredne dostojnega življenja in je bilo treba tukaj nekaj narediti. Ko smo govorili, da nismo zgradili nobenega dodatnega doma, bi rada izpostavila, leta 2011 DSO Grosuplje dobil prizidek, leta 2012

2014 dom Metlika, sofinanciranje gradnje dislocirane enote. Pa če gremo malo naprej. Ljutomer, gradnja enote Stročja vas, leta Dom starejših Rakičan, nakup nepremičnine za enoto Bakovci, leta 2018. Pa gremo še malo naprej, ko govorite, da nismo zagotovili nobene dodatne postelje. Leta 2011 je bilo

Pa gremo v leto 2012. 59 zavodov, 15 tisoč 154 postelj. V primerjavi z letom 2011 jih je bilo več.

To pomeni, da se je delalo tudi v tem času, v času največje krize, ki je bila, ko je dejansko veljalo fiskalno pravilo z majhnimi sredstvi so se dodatno zagotavljale kapacitete. Saj vam bi lahko tudi naštela finančne obremenitve, ki so bile izpostavljene za te prizidke, ampak se mi zdi, da to ravno ni na mestu.

še več. In tukaj je bila mogoče takrat težava. Jaz sicer ne vem, kaj se je vse skupaj dogajalo v letih od 2010 Bi si želela več od ministrstva za delo, družino in socialne zadeve, ampak situacija je bila pač takšna, kot je takrat bila in nismo imeli ministrstva za finance v svojih rokah. Tudi od tega je vse skupaj odvisno. Jaz bi res lepo prosila, da smo pri teh stvareh malce bolj pazljivi, da ne govorimo kar na pamet. Zato tudi jaz včeraj nisem razpolagala s podatki, kajti danes jih imam na mizi. Ko imam podatke, lahko govorim o vsebini, ne spuščam se pa na osebno raven kogarkoli. Me veseli, da je danes izjemno spoštljiva razprava s strani vseh poslancev, kajti včeraj resnično ni bila, da se poslanci spuščajo na osebno raven pri tako pomembnem zakonu, kot je zakon o dolgotrajni oskrbi, s katerim bomo zagotavljali pomoč tej najranljivejši skupini in omogočili dostojno bivanje v teh domovih in tudi na domu, kar je izjemno, izjemno pomembno. Pomoč na domu je ena ena izmed ključnih zadev, kajti ljudje si želijo ostati v svojem domačem okolju, seveda s suportom tudi te dolgotrajne oskrbe. Danes je bilo tudi povedano, da gre tudi za dajanje injekcij ali prevezovanje nog, in to je izjemno pomembno in doprinos posameznemu starejšemu, ki ostane v domačem okolju. Tako da glede na to, kar smo pa govorili o samem zakonu,

ki pravijo, da je to enostavno nesprejemljivo. Verjamem in je bilo tudi včeraj predstavljeno, da se je sestala koordinacijska skupina, ki bo v bistvu prisluhnila vsem deležnikom, kajti to je izjemno pomembno. Mi lahko danes tukaj govorimo marsikaj, če pa nismo slišani, je pa potem ves trud zaman. Res pričakujem od pristojnega ministrstva, da bo slišalo te uporabnike in te deležnike ter da bo tudi vključilo te uporabnike v to skupino, kar je predlagal Državni svet, s katerim se tudi absolutno strinjam, kajti tudi oni morajo povedati svoje želje in iskati najširši konsenz, da bomo imeli takšen zakon, s katerim se bomo vsi skupaj poistovetili. Ne gre namreč samo za

Poslanka Muršičeva je zdaj prebrala neko desetletno statistiko. Če ste opazili, je prva številka bila v vseh desetih letih 15 tisoč mest. Ni se premaknila na 16 tisoč ali pa 17 tisoč ali pa 18 tisoč, če sem si jaz prav zapomnil, tam nekje med 15 tisoč 300 in 15 tisoč 600 se je gibala. V tem istem obdobju ste vi za domove za starejše dali 30 milijonov evrov, za NVO, nevladne organizacije, ne tiste, ki pomagajo danes pa včeraj pa pretekle dni pri gašenju požarov in ostale, pač pa tiste, od katerih ni nobene dodane vrednosti, pač pa je škoda in metanje polen pod noge, tam, kjer bi lahko država napredovala, več kot dvakrat toliko, 70 milijonov evrov. In podatek, ki je bolj pomemben v tem obdobju − koliko ljudi pa je čakalo po statistiki Skupnosti socialnih zavodov na mesto za posteljo v domovih za starejše? Podatek iz začetka leta 2020 oziroma konec leta 2019 je 11 818. In podatek, koliko dodatnih mest je bilo zasnovanih v dvoletnem času te vlade: približno 2 tisoč 500 koncesioniranih in približno tisoč 500 v javni mreži. mreži. Ko sem pri besedi, bi še eno stvar povedal glede tega, da je zakon slab, ker se tudi nanaša na mojo razpravo. Če je slab in so bili amandmaji decembra, se bi lahko vložil pa bi se zakon danes popravljal. Pravilniki, če so slabi, so pa stvar ministrstva. Naj jih minister spremeni, popravi in problem je rešen. Hvala lepa, podpredsednik. Jaz verjamem, da ste slišali vašega kolega. V bistvu to, kar je govoril, ni bila replika, ker ne vem, v čem sem bila napačno razumljena, kajti jaz sem navajala podatke, on je pa šel v razpravo. Tako da lepo prosim, da se držimo poslovnika in da če ima še karkoli na to temo povedati, se prijavi k razpravi, časa še je dovolj, in potem govorimo. Jaz prosim, da ga opozorite. Hvala. jaz sem v skladu s poslovnikom v okviru replike odgovoril na tiste navedbe, ki jih je kolegica poslanka navajala v odzivu na mojo razpravo o pomanjkljivem oziroma premajhnem posluhu za oskrbo starejših v času, ko so imeli to pristojnost Socialni demokrati. In je potem navajala neke številke, ki v bistvu potrjujejo tisto, kar sem jaz govoril. Hotel sem samo povedati, da je pomembno pri teh številkah pogledati vse številke, ne samo en del. Tako da je bila replika v skladu s poslovnikom. Hvala. Tudi to ni bilo postopkovno. Repliko ima še Branko Grims, vsi ostali pa imate še možnost, da se prijavite, ker čas še ostaja. Tako da to je zadnja replika. Hvala. Zelo na kratko. Gospa, prej ste očitno zelo slabo poslušali, ko sem govoril o nevladnikih. Zelo jasno ločnico sem potegnil o tistih, ki danes dajejo svoje zdravje na tnalo, gasilcih, in njim bi morala biti posvečena ta seja, pa ste jih v preteklosti dajali ob stran, glasovali proti predlogom, ki sem jih imel v korist gasilcev, in drugimi, ki so tukaj z vaše strani nagrajeni in privilegirani. In kaj potem to v praksi pomeni? To, da imate stanje, da komenski gasilci prosijo za pomoč in zbirajo proteinske in energijske ploščice. To je pa realno stanje. Po drugi strani smo pa včeraj opazovali vaše privilegirane gospe, ki so hodile po parlamentu, žalile ljudi, tudi Državni svet, njim pa namenjate milijone. To je ta razlika. Razlika je pa v ideologiji. Eno so gasilci,

Samo odgovor mogoče na začetku. Ne mečemo v isti koš vse nevladne organizacije, ampak sem prepričana, da se ljudje ne bi strinjali s tem, da se financira na primer zavod Maska, ki snema pornografski film, da se financira norčevanje iz slovenske zastave ali pa da se financira nekoga, ki pleše na tržnici v plenicah in z angelskimi krili. Sem prepričana, da se ljudje ne bi strinjali, da se skupaj nabrana sredstva namenjajo za take namene. Državni sekretar je rekel, in kolegica Muršičeva, da v zakonu ni jasno, katere stvari se bodo financirale v dolgotrajni oskrbi, kar seveda ne drži. V 12. V 12. členu so zelo jasno opredeljene kategorije, kdo in kako bo dobil odobreno sofinanciranje dolgotrajne oskrbe. V 14. členu je pa tudi jasno opredeljeno, kaj je dolgotrajna oskrba. Državni sekretar je rekel, da ni določeno, kako se bo dolgotrajna oskrba financirala. To ni res. Vaš kolega gospod Gregorič je včeraj na Gregorič je včeraj na odboru povedal, koliko se že danes namenja sredstev za dolgotrajno oskrbo, samo imamo to urejeno v različnih zakonih in zbiramo ta denar v različnih blagajnah, kar je povedal tudi bivši minister, od pokojninske, zdravstvene, socialne, in se potem namenjajo sredstva za tiste stvari, ki že danes tečejo. Zato ne bomo stvari začeli od ničle in na začetku, ampak je zakon v bistvu nadgradnja tega, kar že imamo, in izboljšanje, da so res vsi upravičeni do tega. Torej financiranje je zagotovljeno do leta 2025, integralna proračunska, torej poleg teh blagajn, kot sem povedala, se 1,9 BDP za to namenja že danes. Skupaj zbiramo ta denar, ko ta denar, ko plačujemo to od svoje plače. In zagotovljena so tudi evropska sredstva. Mene bolj skrbi, da s tem prolongiranjem ogrožamo ta evropska sredstva, ki so bila odobrena ravno zato, ker je bil zakon sprejet, iz omenjenega sklada za okrevanje. Kolegica Muršičeva je rekla, da imajo podatke. Ja, tudi mi imamo podatke, zato tudi o tem govorimo. Covid je pokazal, kako zelo slabo so bili vzdrževani naši domovi, kako se stvari niso posodabljale, pa govorim zdaj samo o javnih domovih starejših, ki jih je, mislim da, 58 ali 59. ali 59. V času, ko je ministrstvo vodila ministrica Mrakova iz Socialnih demokratov, smo leta 2014 namenili za adaptacije in obnove 3 milijone evrov, leta 2015 4 milijone, leta 2016 manj manj kot 1 milijon, leta 2017 sploh ni bilo za te namene nobenih sredstev. Ko je ministrstvo vodila gospa Klampfer iz SMC, se je leta 2018 namenilo 2 milijona evrov, leta 2019 1,5 milijona evrov. Mi smo pa v zadnjih dveh letih, torej v letu 2020 in 2021, namenili za te potrebe skoraj 120 milijonov. Ker so bili dejansko domovi zelo slabo vzdrževani, smo imeli velike težave v času covida, ljudi ni bilo možno nikamor premeščati, ostajali so skupaj, kljub temu da je bil nekdo okužen. Evropa je zato namenila sredstva iz sklada za okrevanje, ker če se znaš pripraviti in povedati, kaj potrebuješ, lahko ta sredstva tudi dobiš. Bil je očitek, da evropski denar ni problem. Je problem, če ne veš, kako razložiti Evropski komisiji, kaj rabimo in zakaj rabimo. Mi smo to znali in zato so ta sredstva tudi na voljo. Vprašanje pa je, če bodo, če bomo zakon prolongirali, kajti odobrena so bila zato, da zakon izvajamo, ne pa, da ga zdaj pomikamo v neko nedoločeno prihodnost. Jaz bom kar citirala Romano Tomc, ker se mi zdi, da je odlično povedala v eni kolumni. Torej citiram: »Če je treba popraviti kakšne malenkosti, jih popravite. Če so pravilniki napisani slabo, odpustite tistega, ki jih je pisal. Če vodstvo ZZZS ne zna organizirati dela, zamenjajte vodstvo. Če pa hočete denar za dolgotrajno oskrbo preusmeriti drugam, povejte naravnost, da bodo upokojenci vedeli, da so za vladajoče Goloba, Meseca, Fajonovo in Bratuškovo NVO pomembnejši od njih. Če bi se vsaj polovica denarja, ki je v tem izgubljenem desetletju šla nevladnim organizacijam, sem jih nekaj omenila, namenili za dolgotrajno oskrbo, bi bilo prihranjenih veliko žalostnih družinskih zgodb.« Konec citata. Vi boste sedaj ustanovili nove delovne skupine, verjetno bodo v njih isti ljudje, ki so bili do zdaj, ki so te stvari pripravljali. Zavod za zdravstveno zavarovanje je že ob ob sprejemanju zakona podal kar nekaj predlogov. Zdaj smo jih v gradivu ponovno dobili. In če kaj, bi pričakovali od vas, da pridete z novelo zakona in te stvari vključite. Ne pa, da zadevo prestavljamo še za eno leto. Zdaj si bodo vsi lepo oddahnili, ni treba delati, dajmo to kar malo počakati, se nič več ne mudi, gremo mirno na dopuste. Od decembra lani je zakon sprejet in vsi tisti, ki so z zakonom dobili nalogo, da nekaj opravijo, morajo to opraviti. Pri nas so pa vedno izgovori, vse je težko, vse je mobing, ko je treba malo začeti migati, sami problem in same ovire, da se ja kaj ne bi naredilo. Zato smo mi vložili amandma, ker smo prepričani, da se zakon lahko uveljavi. Tudi sami smo ga tempirali tako, da s 1. 1. 2023 začnejo teči določene stvari, nekatere pa šele 1. 7. 2024, in to ravno zato, da se zakon uvaja postopoma, da ne bi prišlo do težav, da se neke stvari uredijo, in ko nekaj zalaufa, se začne delati drugo.

da bo podobno tistemu, kar počnejo druge države, s katerimi se radi primerjamo, ki so to področje dolgotrajne oskrbe primerno uredile. V zadnjih dveh letih je bilo tudi ogromno narejenega na tem, da se bo zagotovilo dovolj kadrov. Tukaj nas čaka veliko dela, ker seveda od jutri ne bomo imeli toliko novih negovalk in tako naprej. Vklopiti se mora vse, od šolskega sistema do zdravstva, do socialne, da bomo dobili dovolj kadrov. Ampak treba je na tem delati. Če pa stvar za eno leto odložiš, bomo si pa vsi malo oddahnili pa zdaj ni treba tako na hitro nekaj narediti. Poglejte, birokrati so vladarji te države. Če ne bi bil strateški svet in ne bi bilo

nasprotuje hitri uveljavitvi zakona, ki ste ga sprejeli, bi videli, da so vsa strokovna združenja in vsa društva in druge institucije, ki pomagajo in sodelujejo s starejšimi in drugimi, ki bi bili uporabniki tega zakona, predlagali, da se zakon zamakne, ker tak, kot je, ni ustrezen, ne rešuje nobene stvari na novo, je samo sprejet. Ta zakon je bil v obdelavi res dolgo, to smo danes večkrat slišali. In sedaj je samo sprejet. Rešitev, ki se tičejo financiranja in drugih stvari, pa ni. Ni prinesel odgovora na nič drugega kot to, kar je že pisalo praktično vseh teh 20 let. zavajanje, da sedaj imamo dober predlog, ki ga je treba samo malo nadgraditi in popraviti. To ni res. Vlada edino odgovorno stvar, ki jo je lahko naredila, je, da podaljša ta rok in da sprejme dejansko dober zakon. Edina stvar, s katero se pa z vsemi strinjam, pa je, da ta zakon res zelo nujno potrebujemo, ker verjetno je marsikdo od naših ljudi, ki sedaj to posluša, že na tem, da tak zakon potrebuje, pa ga nimamo. Ampak rešitve, ki so v sprejetem zakonu, niso dobre, prinesle ne bi nič dobrega, kvečjemu še kakšno dodatno krivico. Zakon je treba zamakniti. Druga stvar, ki bi jo rekla in bi se dotaknila izvajanja gospoda Hoivika in gospoda Černača o nevladnih organizacijah. To je res že naravnost smešno, kar govorite. Bilo bi smešno, če ne bi bilo neokusno, lažnivo. Brez dokazov kar naprej poslušamo to. Gospod Hoivik, tako kot vam je rekel moj kolega, lepo prosim, pridite s temi dogovori in s temi velikimi denarji, ki ga bodo dobile organizacije. Na ta način ste predstavil vsem, ki nas poslušajo, kakšni veliki denarji bodo šli prav določeni nevladni organizaciji. Mislim, da nimate pojma, kaj se v resnici dogaja, vaši kolegi ravno tako ne. In gospod Černač, ko govorite o gašenju požarov, vsa pohvala našim gasilcem, ampak ali veste, nevladne organizacije, o katerih vi tako radi govorite, vsak dan gasijo hude požare. Ljudje v Sloveniji živijo v velikih stiskah in tako govorjenje, ki se ga gremo mi sedaj, posebej pa vi tamle, ne prinašajo nobenih dobrih rešitev. Gašenje teh stisk je v veliki meri stvar nevladnih organizacij, o katerih imate tako zelo veliko povedati. povedati. Jaz upam, da ljudje, ki nas gledajo, res ne nasedajo na te neumnosti, ki jih kvasite kar naprej. Je pa težko. Jaz prihajam iz nevladne organizacije. 20 let sem tam delala, točno vem, kaj delajo. koordinirala delo humanitarnih organizacij. Jaz vem, kaj se dogaja na terenu. In to, kar vi govorite, so neumnosti. In prosim, nehajte, ker žalite ljudi, Tudi vaši volivci so med prostovoljci, ki delajo vsak dan. Vsak dan gasijo požare tudi zato, ker nimamo pametnih rešitev. V vladah ste bili pa vi, ne mi. Nehajte, prosim! Hvala. Prosim, da se v dvorani ne ploska, ker to ni po poslovniku in ni primerno. Gospod Černač, replike ni. Postopkovno je možno. Hvala lepa. Poglejte, poslanka je govorila o stvareh, ki niso predmet razprave. Jaz sem danes na to že opozoril, zaradi tega predlagam, da v skladu s 77. členom, ki pravi, da če poslanec govori o vprašanju, ki ni na dnevnem redu in tako naprej, se izreče opomin, ker je govorila o nevladnih organizacijah, kjer sem jaz omenil CNVOS, ki je leta 2019 dobil pogodbo za 3 milijone evrov iz norveškega mehanizma in EGP in državnih sredstev, predvčerajšnjim je pa državni sekretark Koprivc iz Socialnih demokratov podpisal še dodatek za pol milijona evrov brez razpisa. Naštejte mi tri konkretne stvari, ki so dobre za ljudi, te inštitucije v zadnjih treh letih. Jih ni.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

bomo v skladu s časovnim potekom seje zbora odločali čez 15 minut v okviru glasovanj. S tem prekinjam to točko dnevnega reda in 12. izredno sejo zbora, ki jo bomo nadaljevali z glasovanji ob 16.10.

Spoštovane kolegice poslanke in kolegi poslanci, gospe in gospodje, nadaljujemo s prekinjeno sejo zbora. Prehajamo na glasovanje zbora o predlogih odločitev. Poslanke in poslance prosim, da preverite še enkrat delovanje glasovalnih naprav.

Prehajamo na odločanje o amandmaju Poslanske skupine Slovenske demokratske stranke k 11. členu. Glasujemo. / oglašanje

Končali smo z glasovanjem o amandmaju in z drugo obravnavo predloga zakona v okviru nujnega postopka.

postopka. Prehajamo na **tretjo obravnavo** predloga zakona. Ker v drugi obravnavi predlagani amandma ni bil sprejet, prehajamo na odločanje o predlogu zakona. Glasujemo.

Najlepša hvala, gospa predsednica. Spoštovani državni sekretar oziroma oba državna sekretarja s sodelavcem, gospe in gospodje! Poslanska skupina Nove Slovenije bo glasovala proti tej noveli zakona, in sicer iz ključnega razloga, da to ureditev ter odpravo neenakosti in nepravičnosti, ki je obstajala v sistemu dolgotrajne oskrbe do sprejetja krovnega Zakona o dolgotrajni oskrbi decembra lani, zamika vsaj za eno leto, upravičeno pa domnevamo, da še za kakšno obdobje več. Ponovim, da do sprejetja krovnega Zakona o dolgotrajni oskrbi je bilo področje dolgotrajne oskrbe razpršeno v okviru zdravstvenega sistema, socialnega sistema, sistema starševskega varstva, sistema pokojninskega zavarovanja, izobraževalnega sistema in sistema oskrbe invalidov. Šest razpršenih področij, razpršene finance, razpršeno odločanje o pravicah in upravičenostih. In kar je morda najbolj pomembno, za podobne pravice in podobne upravičenosti so se ljudem dajali neenaki finančni vložki. Krovni zakon o dolgotrajni oskrbi je to odpravil, končno po 15 letih ali celo morda 20 letih prinesel enotno ureditev, več pravičnosti v medsebojnih razmerjih, predvsem pa medsebojno možnost primerjave podobnih ali enakih položajev z enakimi upravičenostmi. Ker ta novela to bolj pravično ureditev v dobro naših babic in dedkov premika v znova neko neotipljivo prihodnost in jih prikrajša za njihove pravice,

Predsedujoča, hvala za besedo. V državi se že lep čas stopnjuje draginja in nihče ni na to draginjo bolj občutljiv kot tisti, ki že tako nimajo nič. To so revni ljudje, delavska gospodinjstva, med njimi še posebej starejši. Tisti starejši, ki si že danes ne morejo privoščiti oskrbe v domu brez pomoči svojcev. Točno njim grozi, da se bo v jeseni strošek oskrbnin dvignil za več kot eno petino iz naslova vzdrževanja višjih plač za osebje v domovih starejših občanov, ki si to povišico zaslužijo, in iz naslova dodatnih zaposlitev v domovih starejših občanov, ki je tako zelo potrebna, glede na to, kako izgorele medicinske sestre, negovalke, bolničarji in tako naprej v teh domovih starejših občanov delajo. Kot da to še ni dovolj, je malo pred odhodom prejšnja koalicija in prejšnja vlada sprejela zakon o dolgotrajni oskrbi, ki je zakon o dolgotrajni oskrbi zgolj po imenu, in problem, ki je odsotnost vlaganja države v skrbstvo starejših, še poglablja. Zakon o dolgotrajni oskrbi, kot ga imamo, v tem trenutku namreč ne prinaša v osnovni ničesar, po vsebinski plati oblike oskrbe v skupnosti niso zares opredeljene, po finančni plati pa finančna sredstva niso zagotovljena. Zagotovljeno je izključno financiranje vseh mogočih zasebnih praks, naj imajo koncesijo ali ne, iz proračuna Republike Slovenije, pri tem da so oskrbnine recimo v zasebnih koncesijskih domovih za eno tretjino dražje, kot so v javnih domovih. Pa si že oskrbnine v javnih domovih ljudje praktično ne morejo privoščiti. Z današnjim zakonskim posegom rešujemo dve izmed teh perečih problematik, a zgolj gasilsko, da preprečimo najhujše posledice Janševe vlade na področju dolgotrajne oskrbe, ki bi udarile v jeseni. Naši rešitvi sta torej dve: prva, da se uveljavitev zakona o dolgotrajni oskrbi odloži nekam v bodočnost, da kupimo čas in ta zakon napišemo na novo, preden naredi škodo, kot si je Janševa vlada zamislila, da bi škodo rada delala, in, druga, zagotavljamo 30 milijonov evrov za pokritje kadrovskih okrepitev v domovih starejših občanov, od višjih plač do novih zaposlitev, da da se oskrbnine v septembru ne bodo povzpele za dodatnih 22 %. Iz vseh navedenih razlogov bomo v Levici to novelacijo zakona o dolgotrajni oskrbi podprli. Podprli jo bomo strastno, z veseljem, pri polni zavesti, da gre zgolj za gašenje najhujših posledic Janševe vlade za jesen, za naprej pa moramo skupaj zastaviti na področju dviga plač in krepitve skrbstva starejših, tako kot je prav, kot infrastrukturo družbene solidarnosti.

Zakon o dolgotrajni oskrbi, ki je bil sprejet decembra 2021, je zelo jasno določil nosilce vstopne točke v sistem dolgotrajne oskrbe, določil je, kaj sploh so storitve dolgotrajne oskrbe, določil je kategorije uporabnikov, določil je potrebna finančna sredstva do leta 2025 in vse tisto, kar je potrebno, da se zakon lahko izvaja. Se je pa v razpravah in v koordinaciji med Ministrstvom za zdravje in Zavodom za zdravstveno zavarovanje pokazalo, da morda katere stvari niso dovolj jasno opredeljene in dovolj jasno določene v zakonu. Zato bi pričakovali, da koalicija prinese na mizo popravke in da se o tem pogovarjamo, zakon izboljšamo, da začne zadeva čim prej veljati. Zato bomo v Poslanski skupini SDS glasovali proti noveli, ker smo prepričani, da so temelji postavljeni dobro in da je treba samo na tem nadaljevati, samo vsak naj v tej zgodbi opravi svoje delo, pa ne bo nobenih težav.

S tem je zaključena ta točka dnevnega reda in tudi 12. izredna seja zbora. Poslanke in poslance obveščam, da se bo čez 15 minut, to je ob 16.35, 16.35, začela 13. izredna seja Državnega zbora. Preden greste, vas še prosim, da iz glasovalnih naprav odstranite svoje kartice. Se vidimo čez 15 minut. Hvala